Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Täna võetakse siin saalis vastu otsus, millega luuakse võimalus liituda elektri universaalteenusega.

Paljud suurtarbijad, eeskätt toidutootjad, ei saagi üldse fikseeritud lepinguid, energiamüüjad pole valmis nendega sõlmima selliseid lepinguid.

Soovime teada, kuidas plaanitakse lahendada ebamõistlikult kõrgete energiahindade küsimus ettevõtluse jaoks, et hoida ära talvel massiline pankrottide laine. Kui lahendus on olemas või tulemas, siis millal konkreetselt on oodata ettevõtetele suunatud elektrihinnalae või universaalteenuse kehtestamist? Samuti soovime teada ka toidutootjate kohta: miks ei ole valitsus arvanud toiduainetööstust elutähtsa teenuse osutajate nimekirja? Küsime ka toidutööstuse gaasiga varustatuse tagamise kohta. Aitäh!

Seoses nädalavahetusel toimuvate eriekskursioonidega palutakse teil pärast täiskogu istungi lõppu oma laudadelt ja sahtlitest isiklikud asjad kaasa võtta.

Tegelikult on nii, et meil on elektri ostmiseks kolm võimalikku varianti: üks on börsipakett, siis on fikseeritud hinnaga paketid ja kolmas variant on üldteenus. Üldteenust kasutavad need elektritarbijad, kes ei ole ühinenud ühegi

sest kui lugeda koalitsioonilepingut, siis mulle tundub küll, et Helir-Valdor Seeder kirjutas selle kokku ja koalitsioonipartnerid kirjutasid alla. Praegu on minu meelest on olukord muutunud. Enam ei ole see sellenimeline koalitsioon, vaid nüüd on see tegelikult koalitsioon nimega "Ursula, tule appi!". Meil on pikalt räägitud sellest, kuidas oodatakse valget energialaeva Brüsselist, mis lahendab kõik meie probleemid. Ja nii palju, kui on teada, siis ettepanekud selle laeva lasti kohta on Brüsselist ka tulnud. Ja ausalt öeldes, ega seal väga palju midagi ei ole, isegi

Eile ütles peaminister Kaja Kallas siit puldist, et ettevõtjate probleemi lahendamine on väga lihtne, paneme lihtsalt ettevõtted ajutiselt kinni ja ettevõtete probleem ongi lahendatud. Kristjan Järvan ühes ERR‑i saates ütles, et ettevõtetele valmistatakse midagi ette, aga see ei ole kindlasti piisav. Ma ei oska öelda, kas minister Järvan mõtles selle all, et ajutine sulgemine ei ole piisav, tuleks lõplikult kinni panna, siis oleks nagu probleem jäädavalt lahendatud. Aga meie arvates ei ole selline probleemi lahendus see, mida Eestimaa vajab. Me vajame toetusi ettevõtjatele. Keskerakond tegi selle eelnõu kohta ettepaneku, et universaalteenust võiks rakendada ka mikro‑ ja keskmistele ettevõtetele, sellepärast et Euroopa Liidu direktiiv seda ka lubab. Paraku koalitsioon ei olnud meie ettepanekuga päri. Nii et see eelnõu ise on küll liikumine õiges suunas, aga mitte piisav. Ja kindlasti ei lepi me sellega, et järgmise sammuna võetakse ette ettevõtete sulgemine.

Ja kui me vaatame tagantjärgi kõiki neid meetmeid, mida tol ajal kasutusele võeti, siis tegelikult need meetmed olid risti vastupidised sellele, mida muu maailm tegi.

praegu me näeme täpselt samasugust olukorda. Reformierakonda, kes juhib valitsust, ei huvita absoluutselt Eesti majanduse hea käekäik.

räägib ta seda, et ettevõtlust ei olegi vaja toetada, pange uksed kinni, sulgege oma ettevõtted. Kas saab midagi hullemat veel öelda, midagi veel arulagedamat?

uksed kinni? Aga ilmselt tuleb elementaarseid asju ikkagi valitsusele selgitada. See tähendab tööpuudust, see tähendab sotsiaalkulude kasvu, see tähendab väljarännet, see tähendab katastroofi,

saaks Eesti Energia suurepäraselt hakkama, kui elektri hind oleks 40–45

Kordades ja kordades rohkem, kui tegelikult peaksime, lihtsalt sellepärast, et valitsus leiab, et rahvast tuleb nöörida. Ettevõtluse laseme põhja, sest seda me ei toeta. Ja see jutt, mida siin Isamaa räägib väga ilusti ja ka sotsid, et järgmisena võtame nüüd ettevõtluse lauale ja hakkame arutama, kuidas seda toetada. No kuulge, andke andeks! Peaminister ja terve Reformierakond, teie valitsuse juhtiv jõud kuulutab seda, et ettevõtlusel ei ole mitte midagi vaja, mingu põhja, pangu uksed kinni.

See on hämmastav. Aga jah, sellest eelnõust rääkides, me tegime täiesti konkreetsed, head ettepanekud. Üks oli see, et kompensatsiooni alla tuua ka väikeettevõtjad,

Üle 90% meie ettevõtlusest on väikeettevõtlus Euroopa Liidu mõistes, seda saaks väga hästi siia alla panna. Miks te ei tee seda? See ei vaja mitte mingisugust suuremat arutelu, mitte mingisuguseid ümberkorraldusi, see oleks lihtsalt üks nupuvajutus siin saalis. Ja probleem oleks väga suuresti lahendatud. Teine on seesama CO2-kvoodi elimineerimine. Meile valetatakse, meie rahvale, avalikkusele valetatakse suud-silmad täis, et seda ei saa kuidagi puutuda, seda ei saa maha võtta, ei lubata selle abil kompenseerida ettevõtlust. No andke andeks, terve Euroopa teeb seda.

Me ei ole enam maailmas konkurentsivõimelised võrreldes teiste riikidega. See, et tarbijale pudistate natukene peopessa, ei lahenda probleemi, see ei peata inflatsiooni, hinnatõusu, seda majanduskrahhi, seda

on siiski parem kui mitte midagi, aga see on absoluutselt piisamatu, see on absoluutselt kuritegelik, et tegeliku probleemiga ei tegeleta, tegeletakse ainult mingisuguse ühe väikese tagajärje leevendamisega. Tulgem mõistusele!

Väga austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Miks me oleme täna siia jõudnud? Miks me oleme jõudnud sellisesse aega, et meie elektrihinnad on täpselt nii kõrged, nagu nad täna on või nagu nad olid kuu aega tagasi augustis? Ma arvan, et me oleme jätnud mingil hetkel tegemata väga palju õigeid otsuseid. Või meie naabrid on jätnud tegemata väga palju õigeid otsuseid. Või meie natuke kaugemad naabrid on jätnud tegemata

See kõik on ju teistpidi tõstnud ka meie kaugkütjate puiduhakkevajadust, hindu. On ainuõige lahendus minna üle taastuvatele energiaallikatele, tuua järjest rohkem võimsust tuule peale. Ning samuti ärge arvake, et selle pärast keegi need põlevkivikatlad kinni paneb, ka need jäävad meile reservi, toetamaks meie energiamajandust just nendel hetkedel, kui seda on väga tarvis.

rohelisema, puhtama energiaga oma hooneid kütaksime. Sotsiaaldemokraatlik Erakond hääletab selle eelnõu poolt, teeb kõik selleks, et sellele eelnõule tuleks jätk

Universaalteenuse seadustamine annab inimestele meelerahu. Eraisikud, korteriühistud saavad ühe võimaluse, kus Konkurentsiamet ehk siis sõltumatu sõltumatu osapool annab hinna või täpsemalt määrab selle hinna tootmisel, arvestades tootmissisendeid, keskkonnatasusid, ettevõtte mõistlikku tasuvust, mis on arvestatud 7–9% juurde.

ma ei taha kasutada terminit "rekordtempos", ei ole päris hea seadusandja mõttes, aga oli üsna kiires tempos. Mulle endale tundub, et ka selle võrra põhjalik, et komisjonis ja erinevate osapooltega debatid olid üsna intensiivsed, viimase hetkeni tegime parandusi ja ma loodan, et see sai ka piisavalt kvaliteetne. Kolleegidele kindlasti ütlen, et ega ühe seadusega ei lahenda kõiki maailma probleeme. Ja veel enam, kui me suudaks lahendada kõikide seadustega kõik maailma probleemid, no küll me oleks õnnega koos.

Eestis tuleb teha mõistlikud valikud uute võimsuste jaoks, planeerimises kiired valikud, uued salvestusvõimsused. Ka tuumajaama valik tegelikult tuleb lähiajal langetada või vähemalt sellega edasi minna.

mis sinna tuleb, kõik, puudu jääb, miinus süveneb. See tegelikult kirjeldab väga hästi seda, et kõik, mis tuleb, jagatakse ära ja veidi antakse pealegi tuleviku arvelt. Nii et kriisi lahendatakse kõikide võimalustega, mis on. Osa läheb peretoetusteks, osa kaitsekulutusteks, osa energiaprojektideks. Nii et kokkuvõttes see CO2jutt, mida EKRE räägib, on ilmselt samasugune rumalus nagu kolleeg Põlluaasa, kes vahel räägib ka ilmselt arukat juttu, jutt sellest, kuidas 2009. aastal Eesti langes ikaldusse. Tegelikult oli see samm euro poole, alus sellele liidule ja majandusedule, kus me täna oleme, ja umbes sama kergelt faktilises kontrollis tuvastatav, nagu ta eile paigutas, põlisõismäelasena ütlen, Õismäele kauplused ABC, mis asusid muidugi Mustamäel. Nii et oma fakte ja valdkonda tasuks teada. Aitäh!

11. mail käesoleval aastal ja Vabariigi Valitsus algatas selle juba 21. aprillil ehk see eelnõu algatati eelmise valitsuse poolt. Esimene lugemine lõpetati 11. mail ja muudatusettepanekute tähtajaks määrati 26. mai kell 17.15.

Ja 30. mail osalesid meil selle eelnõu arutamise juures ka Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna poliitikadisainer Vootele Veldre, tervisesüsteemi arendamise nõunik Helen Trelin, peaspetsialist Katre Trofimov ja Eesti Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv

selle poolt olid kõik komisjoni liikmed. Tehti ettepanek teine lugemine lõpetada, jälle konsensus. Ja tehti ka ettepanek, et kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. juunil, ka see oli konsensuslik. Tegelikult oli see eelnõu pandud ka 6. juuni sotsiaalkomisjoni päevakorda, kuid selle arutamiseni 6. juunil tegelikult ei jõutud,

tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse tehakse täpsustus, et tervishoiuteenuse osutajatel on võimalik neid palgata, kuna tervishoiuteenuse osutamise ajal osutavate isikute seas võib olla ka selliseid isikuid, kes on omandanud välisriigis hariduse, mis ei vasta Eestis seatud nõuetele. Esitati üks paragrahv. Ja teine paragrahv tõi välja selle, et nimetatud isiku tegevus loetakse selle isiku tegevuseks, kelle juhendamisel ja vastutusel tegutseb,

Selle peale Sotsiaalministeerium kommenteeris, et sellisel juhul ka ministeerium pooldab nende punktide väljavõtmist, sest on ülioluline, et psühhiaatrilise sundravi, füsioterapeutide ja kliiniliste psühholoogide punktid läheksid sisse.

kes väljendas muret, et neid on vähe kaasatud, ja tegi teatud ettepanekud, mis puudutasid logopeedi teemat. Kas seaduseelnõus, kus praegu on "logopeed", "logopeed", ei peaks mitte olema "kliiniline logopeed"? Ja tund enne istungi algust saatsid oma pöördumise Eesti Logopeedide Ühing ja Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts, milles nemad väga toetasid Sotsiaalministeeriumi algatust võrdsustada logopeedide õigused tervishoiutöötajate õigustega. See arutelu oli põhjalik. Me kutsusime mõlemad

Kahjuks jah, juunis me teisele ja kolmandale lugemisele ei jõudnud. Mina tänan väga eelmist komisjoni esimeest, eelmiseid komisjoni liikmeid ja ka tänaseid komisjoni liikmeid nende debattide eest, mis meil on toimunud. Ja ma arvan, et väga hea oli, et neid kaht punkti,

ettekandja! On sümboolne, et sina oled praegu selle Jämejala eelnõu vastuvõtmise juht, see on sinu valimisringkond ka veel. Aga ütle mulle, kas sellist anomaaliat on ka mujal, et

Ja ma arvan, et see on kõikide siin saalis istuvate rahvasaadikute ühine mure, et see asutus saaks rahulikult töötada ja kohtumääruse alusel suunatud inimesed saaksid vastavad teenused. On inimesi, keda lihtsalt süüdimatuse tõttu ei suunata vanglasse, vaid nad suunatakse just sellistesse kinnistesse asutustesse. Aga ma võtan selles mõttes komplimendina, et ma seda tõesti kaitsen, sest seal tehakse väga head tööd.Ja nüüd see, mis puudutab seda rahastamise poolt. Teil on jumala õigus, tegelikult on algatatud ka muudatus ja ma loodan, et see jõuab sinna. Näiteks Tervise Arengu Instituut, mis alguses taheti

tervishoiuteenuse toetus haigekassast. Minu küsimus on selle kohta, et ma loodan väga, et samaaegselt on tagatud ka nende spetsialistide tervishoiualase kompetentsi tõstmine.

Minu meelest on see väga mõistlik. Ja me peame teadma seadusandjatena täpselt samuti, et sõltumata sellest, kes järgmises Riigikogus istuvad, millised rahvasaadikud, kes kandideerivad, ma olen üpris kindel, et nii nagu me ka sotsiaalkomisjonis 13. septembril rääkisime, me jälgime seda, mis toimub ministeeriumis, need määrused,

Kiired asjad ei ole tekkinud üleöö ja kui nad on tekkinud üleöö, siis on mingi ametnik jätnud asja tegemata. Ma arvan, et võib-olla mõistlikum oleks see variant, mille te pakkusite välja, et me võtame selle asja teadmiseks ja jätame lõpliku otsustuse, nii nagu te välja pakkusite, järgmise Riigikogu koosseisu kanda. Suur